Моля народните представители да заемат местата си, заседанието продължава. Преди почивката заявка за изказване са направили господин Найден Зеленогорски, господин Валери Симеонов и госпожа Миглена Александрова. В тази последователност – не виждам господин Зеленогорски в залата. Процедура преди това. Заповядайте, господин Сидеров. Госпожо Председател, предлагам поименно преброяване, тъй като виждам тук един замисъл, една игра. един замисъл, една игра. Господин финансовият министър с неговата трогателна изповед от 45 минути имаше за цел да убие времето, да дойде почивката, през което време залата да се разреди и както виждаме, сега са много по-малко от онези 216, които бяха регистрирани. Затова да направим една поименна проверка и да видим защо управляващата Партия ГЕРБ и нейните сателити разреждат залата по такъв начин, че да стане удобно гласуването на дълга. Моля Ви, пребройте народните представители. Днес е много важен ден и да се преброим. Господин Сидеров, искане за поименна проверка се прави по повод на предстоящо гласуване. Ще съобразя предложението Ви и преди гласуването ще направя поименна проверка. Сега продължаваме с разискванията. Господин Найден Зеленогорски не го виждам в залата. Господин Симеонов, заповядайте.

Парламентарната група на Патриотичния фронт обстойно разгледа предложения Законопроект за ратифициране на вземане на заем в размер на 8 млрд. евро, около 16 млрд. лв., за периода 2015 – 2017 г. При обсъждането на Законопроекта в заседание на групата бяха изслушани видни икономисти, както и финансовият министър господин Владислав Горанов, за което им благодаря. Безспорната необходимост от договаряне на заем за погасяване на стари задължения за периода 2008 г. – 2014 г. и съответно бъдещите изплащания до 2017 г. не подлежат на съмнение. Не подлежи на съмнение и необходимостта от покриването на бюджетния дефицит за горепосочения период. След цялостно обсъждане и задълбочен анализ обаче възникнаха следните въпроси: Първо, съществува ли резерв при прогнозирането на дължимите вноски за погасяването на този дълг? Второ, достоверно ли е прогнозиран дефицитът в бюджета за бъдещия период? И трето, какви са обществената нагласа и очаквания, свързани с действията на правителството в тази посока? На първите два въпроса получихме сравнително убедителна обосновка, но на третия въпрос констатирахме пълно разминаване на намеренията и очакванията с реалността. Смисълът и задачата на всяко управление е в подобряването на условията на живот и постигането на висока степен на обединение и доверие в обществото. В конкретния случай опитът за прибързано гласуване в Народното събрание, без провеждането на необходимата разяснителна кампания и обсъждане, предизвика широк спектър от разнопосочни мнения, преобладаващо отрицателни. Въпросният Законопроект бе заведен в Деловодството на Народното събрание два дни преди разглеждането му в пленарната зала. По този начин една финансово необходима операция, предопределена от необходимостта за вземане на кредит при нисък лихвен процент, се превърна в мишена за обвинение в нечисти помисли и опит за подвеждане на подкрепящите управленската програма парламентарни сили. Обсъждането съвпада с неубедителната и според нас ненавременна акция за така нареченото „саниране на панелни жилища” с пари от държавния бюджет. След прибързаното гласуване на промените в пенсионното осигуряване и гафа със спирането на 38 влака от разписанието на БДЖ, внесеният без необходимите обсъждания и разяснения Законопроект създаде впечатлението за нещо нечисто, което трябва да бъде пробутано в суматохата, и това нещо в общественото съзнание бе поемането на 16 милиарда нов, подчертавам, нов дълг, който ще изплащат и нашите внуци. По тази причина Патриотичният фронт преди седмица поиска отлагане на гласуването. За съжаление, и към настоящия момент българските данъкоплатци не са убедени в прозрачността на намеренията на правителството, точно обратното при обсъжданията и разговорите през изминалата седмица граждани и симпатизанти на Патриотичния фронт заявиха твърдото си неодобрение за тегленето на въпросния заем, поставяйки въпроси, на които бе трудно да се намери отговор. Ето някои от тях: Първо, защо въпросният заем не бе консултиран по време на преговорите преди съставяне на правителството и не бе включен в Програмата за стабилно управление на правителството? Второ, защо се продължава практиката за безкритично приемане на годишен бюджетен дефицит около трите процента, а не се търси начин за увеличаване на приходите? Съгласно официални данни държавата губи милиарди от контрабанда на течни горива, цигари, алкохол и други стоки. Само за месец януари, в резултат на масирани проверки на складовете на производители на течни горива, в бюджета са постъпили около 70 млн. лв. Установена е липсата на каквито и било измервателни уреди на „Лукойл Нефтохим Бургас” – както на входа, така и на изхода, а още по-малко такива, които да са свързани с По данни на тютюнопреработващата промишленост България губи по 500 млн. лв. на тримесечие от контрабанда на цигари и неплатени данъци и акцизи. Дори да приемем, че тази цифра е завишена, това означава, че губим около милиард на година, ако приемем, че е вярна наполовина. Трето, защо липсват каквито и да било действия за наказание на виновните за кризата в КТБ, ощетили държавния бюджет с 3,4 млрд. лв., както и за връщането на тези пари в бюджета? Четвърто, ще се търси ли отговорност на виновните предишни правителства и длъжностни лица за тежащия на плещите на данъкоплатците вътрешен и външен дългове? Пето, кога ще бъдат изправени пред съд и виновниците за съсипването на енергетиката, ощетяваща и днес потребителите, а и държавния бюджет със стотици милиони? защо няма никакви действия за стимулиране на малкия бизнес, на семейния бизнес и не би ли могло част от въпросния заем да облекчи данъчната тежест и насърчи производството? На тези и много други въпроси за първите три месеца на управление на правителството, за съжаление, не можем да дадем отговор и ние – на нашите избиратели, говоря. По тази причина Парламентарната група на Патриотичния фронт взе решение да не подкрепи Законопроекта и призовава управляващата коалиция да обърне сериозно внимание на постигането на обществена подкрепа и политическо съгласие по всички значими за българския народ въпроси, защото само това е пътят към успешното управление, докато изострянето на политическото противопоставяне води единствено до периодична смяна на правителства, недоверие в управляващите, отвращение от политиците, апатия и отчаяние, а от това, както знаете, печелят само ДПС и враговете на България. Патриотичният фронт запазва последователната си и национално отговорна позиция за подкрепа на програмата за стабилно управление, договорена и подписана преди съставянето на правителството, защото политическата стабилност е най-важното условие, необходимо за постигането на национално единение и спасението на България. Да живее България!

Уважаеми господин Председател, колеги! На първо място искам да кажа, че изцяло споделям аргументите и разсъжденията на господин Симеонов, изложени в неговото изказване от името на групата. Това, което обаче категорично не споделям, е политическият извод, който следва от тези аргументи. Няма съмнение и вярвайте ми, както и да гласуваме днес, както и да приключи това гласуване, в никой или в почти никой в тази зала вече няма съмнение от полезността, а в голяма степен и от необходимостта на предложените от министър Горанов мерки.(Смях Големият дефицит на неговото предложение, липсата на обсъждане, прибързаното внасяне в парламента, липсата на диалог в мнозинството, а както господин Местан правилно отбеляза – и в опозицията, тъй като говорим за 30-годишен хоризонт, беше макар със закъснение преодолян, включително от изключително искреното и прецизно изказване на финансовия министър днес, и от провежданите цяла седмица консултации. Без съмнение България има нужда от подобен дългов инструмент, има нужда да емитира дълг както за рефинансиране на съществуващи задължения, така и за финансиране на бъдещи дефицити (реплики в БСП ЛБ), за да може да обезпечи стабилно управление. Безспорно необходимостта да се финансират дефицити произтича именно от причините, които господин Симеонов подробно изложи. Тук идва големият въпрос – за какво ще се използват тези дефицити? Те могат, за да бъдат полезни и за да бъдат намалени, да се използват единствено за извършване на реформи, които да ги намалят в бъдеще заедно с всички изложени от Вас злоупотреби. В този смисъл подкрепата и запазването на парламентарното мнозинство са определящи, за да може да бъде полезен този инструмент, а да не се окаже вреден и да доведе до нови емисии в бъдещите години.

Господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри! Уважаеми господин Кънев, изказаното под форма на несъгласие всъщност е потвърждение на това, което казах. Не виждам смисъла на тази реплика. В нея няма несъгласие. Само в първото изречение казахте, че не сте съгласен с политическите изводи. Но това е Ваше право, на Вашата група.

Господин Председател, в предното заседание преди почивката чухме „касиера”. Да дойде премиерът! шум в ГЕРБ.) Този, който иска парите, да дойде в залата! Никой не е длъжен да му ходи в кабинета! Така заем не се иска!

Добре, нека приемем това като призив към министър-председателя. Той ще бъде предаден и с оглед на реакцията ще Ви уведомим. Засега дискусията продължава. направили господин Найден Зеленогорски, Уважаеми господин Председател, господин Вицепремиер, дами и господа министри! Първо бих искал да кажа, че съм удовлетворен от това, което чух от министър Горанов. Надявам се всички в залата да са доста по-спокойни по отношение на числата и на експертната част. Въпреки всичко ще продължа с още малко числа. Между другото аз съм завършил икономика и дванадесетина година работя доста активно в тази сфера. Нека да Ви кажа какви са плащанията по държавния дълг за периода 2015 – 2017 г., защото очевидно това вълнува много хора тук. За 2015 г. плащанията по вътрешния дълг са в размер на 2 млрд. 028 млн. плащанията по външния дълг са 4 млрд. 967 милиона или общо за 2015 г. – 6 млрд. 995 милиона.

тоест общо 11 млрд. 722 милиона. Това са плащанията по държавния дълг за периода 2015 – 2017

са участвали в правителства, които са натрупали тези дългове. В този смисъл ми се струва крайно непочтено да кажем на хората: „Ние ще направим така, че ще поставим под съмнение политическата и финансовата стабилност в България, ще поставим под съмнение редовното погасяване на външния и вътрешния дълг, което ще се случи за първи път след времето на покойния Луканов”. Това ще бъде много стимулиращ сигнал за всички избиратели, които ще се притеснят дали ще имат достатъчно пари за образование, за здравеопазване, ще платим ли пенсиите. Защото ако искаме да бъдем честни, огромна част от хората, които имат своите очаквания към парламента, са свързани точно с това – да гарантираме, че тези изключително важни плащания по социалната политика на образованието, учителите, пенсиите ще бъдат гарантирани. Така че опитът от една експертна тема да се прави политика ни доведе дотук. Аз обаче съм удовлетворен, че удължихме срока, и на практика гласуването ще бъде днес, защото през тези няколко дни много хора говориха по темата и в общи линии обществото вече започва да е наясно за какво става дума. Вие много успешно успяхте да манипулирате обществото, да излъжете, че ще се тегли нов дълг от 16 млрд. лв., което няма нищо общо с истината, защото три четвърти от тези 16 млрд. лв. са рефинансиране на стари дългове при по-добри условия, което ще направи икономия на българската хазна.

трябва да направим всичко възможно, за да бъдат снижени тези дефицити, тоест възможността да се получи заем до 16 милиарда да не бъде използвана в пълната й цялост. Ние от Реформаторския блок ще подкрепим тази ратификация. Мисля, че това не е изненада, но ние настояваме дефицитът за 2016-а и 2017 г. да да бъде намален значително. Ще настояваме за реформиране на всички системи, защото дефицитите са поради наливане на пари в нереформирани системи. Опитът ни да направим реформите, да намалим и оптимизираме разходите и да ги направим по-ефективни, всъщност е най-важната част от онова, което ни предстои. Бих искал да кажа, че ако този разговор е само с числа и само експертен, след изказването на господин министъра, което е малко закъсняло – факт, а и той си го призна след тези многочасови дебати, които се водеха във всякакви конфигурации, би трябвало огромна част от присъстващите в тази зала да гласуват за ратификацията. Естествено, това няма да се случи, защото за съжаление тук се влага политически смисъл, а всъщност истината е, че говорим за прагматика, за едно действие, което се е случвало всяка година. Когато имаш дългове, трябва да си ги плащаш. Ако не си платиш ипотеката, ще ти вземат апартамента. И ако ни насърчавате към това – да спрем плащанията по вътрешния или външния дълг или да спрем изплащането на пенсиите, аз не съм сигурен, че Вашите избиратели са съгласни на такава перспектива.

да отиде за ученически спорт. Нашите деца имат здравословни проблеми, нашите деца са затлъстели, децата ни учат в училища, в които няма спортни зали.

Патриотичният фронт не поставя под съмнение, въпреки днешното си гласуване, стабилността на мнозинството. Така че нека да направим всичко възможно да гарантираме политическата и финансовата стабилност. Когато говорим за икономика, когато говорим за инвестиции и за насърчаване на предприемаческия дух, това може да се случи само в една стабилна политическа и финансова среда. Благодаря. Това беше изказването на господин Зеленогорски. Следващото изказване е на народния представител Волен Сидеров.

Парламентарната група на „Атака“ ще гласува „против“ този тежък военен дълг, който управляващата коалиция: Борисов – Костов – Кунева

Както ще излезе истината сега за договорките между ГЕРБ и Патриотичния фронт, които се правят на чистички, но ще видим колко от тях ще бъдат в залата. Ще видим за какво точно се договориха. Господа от ГЕРБ, дайте му митницата на това момче. Откога Ви молех за тези митници – дайте му, да се успокои най-после и няма да имате никакви проблеми. Ясно е, че сделка има. Сделка има има и преди малко господин Зеленогорски много ясно потвърди: „Аз се радвам, че Патриотичният фронт не подлага под съмнение стабилността на това правителство.” Естествено, че не я подлага. ще пусне кокала така лесно и как ще се оттегли от властта, която постигнахте с толкова усилия, с толкова измами, подмяна на вота и с българския, софийския майдан. Защо беше миналата година майданът? Беше, за да дойдете на власт и да нахлузите на главата на българския народ 27 млрд. лв. Как ще ги връщате? Как ще ги връща България? Какво заложи България? Какво заложи? Когато взимаш заем, си залагаш апартамента, нали? Какво заложи България? Кога изведнъж българските, дето се казва, станаха интересни за чуждите банки. Те досега не ги брояха за нищо. Как изведнъж станаха интересни? На този отговор в своята трогателна изповед от 45 минути поздравявам за рекорда господин Горанов – той не отговори. Когато се изказа тук, не даде нито един аргумент защо и как се вземат тези пари. Това, че имало стари задължения, означава само едно – че Вие сте управлявали зле. Защото Вие управлявате вече втори път, втори мандат. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.) Признайте, че управлявате зле. Защо се оправдавате със своето лошо управление, за да го направите още по-лошо? Защо се обявявате за безалтернативни? Защо ми обяснявате, че трябва да се вземат

лоша тоталитарна система. Този, който охраняваше Тодор Живков, сега ни налага тройно по-голям дълг и обществото си мълчи, медиите мълчат и това се приема за нормално. Дотам докарахте хората, че вече наистина лъжата да минава за истина. Да минава за стабилно управление едно некадърно, едно импотентно управление, което е коалиция между, пак ще повторя: Борисов – Костов – Кунева – Корман Исмаилов (Ердоган) – Симеонов – Каракачанов – Първанов. Накратко казано това е кабинет „Марси Рийс”. Защото тя редеше този кабинет. Ще го наричам накратко вече „кабинетът Рийс“ иначе е много дълго. Този заем е военен заем и той е наложен отвън. Това си личи по цялата липса на аргументация, която гледахме в жалките совалки, които продължаваха седмици наред от стая в стая. Финансовият министър излизаше, излизаше, влизаше запотен и зачервен и не може да обясни какво се договаря. Ясно е какво се договарят – постове, облаги, поръчки, далавери. Това се уговарят. Друго какво може да се договаря?

Затова Горанов 45 мин. уби парламентарно време, за да дойде почивката, за да може да се доуговори. Почивката продължи с 20 мин., всъщност беше 50 минути, в нарушение на Правилника. Защо? Защото пазарлъците продължиха. И сега по липсите в залата ще видим кой се е спазарил. Това ще стане ясно. То вече е ясно. Въпросът е, че това, което обявявате за стабилно правителство, всъщност е неспособно, некадърно, безидейно правителство. Не чухме нито една дума как ще се повиши стандартът на българина, животът на българина, как ще му се увеличат доходите, какво ще заработи в България. Не, няма дума. абсолютно съгласие, цинично съгласие между реформатори, патриоти, АБВ и ГЕРБ – управляващата партия. Абсолютно съгласие, че България няма да се развива икономически. Всички важни проекти да бъдат замразени, всичко, което води до развитие, да бъде прекратено и ние да продължаваме да бъдем колонизирана държава не от третия, а от четвъртия свят. С всичко това сте съгласни единодушно, трогателно и българоубийствено, защото това, което вършите в момента – цялото правителство, е едно закопаване на България. Ние влизаме в тежък военен заем. Тези пари са наложени отвън да ги вземем, за да купуваме с тях старата техника на американците. Защо? Защото ни направиха фронтова държава и това утре ще стане ясно. Тогава не знам къде ще се криете. Може би като Васил Радославов ще трябва да бягате в чужбина, защото през 1914 г. се е случило същото нещо. Тогавашният министър-председател Радославов – германофил и туркофил, е взел 500 милиона заем от също такава криминална банка, каквато е Ес Би Си, обвинена в пране на пари. Тогава се е казвала „Дисконто гезелшафт” и лично Фердинанд е взел 4 млн. златни марки, за да завърже България към колесницата на Германия и да загубим войната. След което, какво следва? – Ньойски договор. Вие ни водите към нов Ньойски договор и за това ще отговаряте един ден. Господин Сидеров, тъй като тук, до Вас, е министърът на отбраната, искате ли той да отговори на въпроса, който поставяте?

шокиран съм! Каква е тази метаморфоза? Идейният, въодушевен начинаещ политик от 2005 г. говори за кокали, за мръвки, за сделки, за далавери?! Не мога да Ви позная! Не мога да Ви позная просто! Това ли е Вашето мислене?! Вие виждате ли някакъв друг начин за участие в политиката освен този, който демонстрирахте от тази трибуна,

не отправям забележка, но в изказванията да не се използват антропологични аргументи, а и други сравнения, които не издигат престижа на Народното събрание. (Оживление. Смях.) Заповядайте, господин Сидеров, за дуплика. По въпроса за метаморфозите, господин Симеонов. Вашата метаморфоза от най-крупния разпространител на гей порно, чрез Вашия телевизионен оператор (силен шум и реплики от ПФ), Вие се превърнахте в един много изпечен парламентарист, който вече е готов на всякакви сделки. От провинциален олигарх, укриващ доходи, Вие тук ставате народен трибун, вместо да обясните защо развращавате Вашите зрители с най-много гей порно канали, с които снабдявате и абонирате

На трета инстанция Ви осъдих и сега пак ще Ви осъдя за това, че обиждате избирателите на една партия, която Ви издигна за общински съветник в Бургас, където първата Ви работа беше да си изкупите едно парцелче. Като председател на Общинския съвет първата Ви работа – високопатриотичното дело в Бургаския общински съвет, беше да си купите парцелче.

Неслучайно толкова често споменавате тук митническите приходи, явно искате да сложите ръка на тях. Може би това вече е уговорено. Няма го премиера да отговори на този въпрос, защото сигурно там е вървяла сделката. Така че признайте си, кажете си каква всъщност Ви

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри! Правилно казахте, господин Председател, че прагът на търпимост на парламента е нисък. Прагът на търпимост обаче на отделните народни представители не е толкова нисък, прагът на търпимост на хората, които в момента са пред екраните, уверявам Ви те са там, не е толкова нисък. Упреквам Ви в недостатъчно добро водене на Събранието, в това че превръщате една сериозна тема, каквато обсъждаме днес, в арена на хора, които си мерят авторитетите. (Оживление. моля да се намесвате, когато става дума за арогантност, за грубост, за непочтеност, за лични партийни страсти, за вражда и дори омраза тази трибуна е висока. Ние помним момента на тройната коалиция, когато доведохте Народното събрание под 9% авторитет. Това ние няма да направим. (Шум и реплики.) Бъдете аргументирани, бъдете коректни. Ушите на хората са достатъчно чувствителни.

Преди да отстъпя на госпожа Цачева да продължи воденето на заседанието, ще помоля парламентарните групи да не скандират в залата. Да, защото за това ще искат основателно да се реагира, така че нека до края на дискусията да се запази възможността за обсъждане. По повод бележката на госпожа Дукова. Да, частично я приемам. Оставил съм, ако използвам този израз – по-твърдо да се развива дискусията. Моментът обаче, когато тя стана груба, реагирах, без да налагам санкции, но се опитах подходът ми да бъде един и същи и към господин Симеонов, и към господин Сидеров. Така че няма основание да се смята, че това е попречило на обективността на дискусията, а оттук нататък, ако ескалира този тон и квалификации, председателят ще се наложи

Сега искате думата за изказване – слушаме Ви. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми министри! Взимам думата за изказване, защото твърде много се нагорещиха страстите. Първо, искам да благодаря на госпожа Дукова, защото това, което каза в краткото си експозе, слово, ми прозвуча като епитафия, тоест надгробно слово на една партия със „златния пръст”.

Поради безредици в залата обявявам 10 минути прекъсване на заседанието.